Prelazimo na novu točku dnevnog reda - Prijedlog zakona o javnoj uporabi hrvatskog jezika, prvo čitanje, P.Z. br. 10 Predlagatelj zakona je Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada.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 Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Predlagatelj ne želite dodatno obrazložiti prijedlog. U redu. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Nema nikoga. Žele li izvjestitelji odbora? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista gospodin zastupnik Branko Vukšić. Izvolite.

O Prijedlogu zakona o javnoj uporabi hrvatskog jezika i ova se Vlada očitovala upravo onako kako smo mi Hrvatski laburisti i očekivali, negativno. Intrigiralo nas je priznajem kako će Vlada odbijenicu obrazložiti, a obrazložila ga je nemarno, površno, čak i podcjenjivački ne prema Laburistima već prema jeziku, a onda i prema građanima Hrvatske. U mišljenju Vlada predlaže svojoj većini da ne prihvati prijedlog zakona o uporabi hrvatskog jezika već i zbog toga što je odredbom članka 12. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno da je u Republici Hrvatskoj u službenoj uporabi hrvatski jezik i latinično pismo. Propisano je, kaže Vlada, a potpisuje Zoran Milanović, da se u pojedinim lokalnim jedinicama uz hrvatski jezik i latinično pismo može uvesti i drugi jezik te ćirilično ili koje drugo pismo. Time poručuje Zoran Milanović Ustavom utvrđena obveza svih tijela državne uprave, lokalne i područne samouprave na obveznu uporabu hrvatskog jezika i latiničnog pisma. Vodeći se logikom Vlade u Hrvatskoj je stotine suvišnih zakona. Recimo suvišni su zakoni koji reguliraju slobode medija jer se slobodama medija bavi čini mi se Ustav u članku 38., no pored te općenite, te jasne i nedvosmislene odredbe koje imaju svi ustavi svih demokratskih država osim naravno Velike Britanije, a najkonkretniji i istovremeno najškrtiji američki ustav u kojemu se na samom početku kaže mediji su slobodni. Sve države reguliraju posebnim zakonima područje poput medija. Mnoge sustavno reguliraju i uporabu svog nacionalnog, normiranog, književnog jezika koji služi kao uzor i čije se norme uzimaju kao pravilne i opće obvezatne u medijima, školama i administraciji. Uostalom, uporabom hrvatskoga standardnoga jezika osim što se njeguju tradicionalne vrijednosti, osim što se čuva nacionalni identitet, osim što se čuva naša hrvatska kultura, brane se i radnička prava. kolega Vukšić ja se ispričavam, evo produžit ćemo vam vrijeme. Ali poštovane zastupnice i zastupnici, čast nam je na galeriji Hrvatskog sabora pozdraviti 14. naraštaj Ratne škole "Ban Josip Jelačić".

Kakve veze imaju sad radnička prava s uporabom hrvatskog jezika. To pitanje mogu postaviti samo oni koji ne žive u realnosti i oni koji ne poznaju probleme građana svoje zemlje. U sve većem broju tvrtki u Hrvatskoj komunicira se uglavnom na stranom jeziku, jeziku vlasnika tvrtke, njemačkom, engleskom ili primjerice talijanskom. Možda ste primijetili da se i oglasi u medijima u kojima se traže radnici za određene poslove objavljuju na stranom jeziku. Poslovna komunikacija u poduzećima obavlja se na stranom jeziku. Na sjednicama uprava i nadzornih odbora ne govori se hrvatskim već stranim jezikom. U takvim tvrtkama radnici i rješenje o otkazima dobivaju na stranom jeziku. Još malo pa će i suci na hrvatskim sudovima morati govoriti svim drugim osim hrvatskim jezikom. Naravno, i u zakonima o osnovnom i srednjem školstvu, Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o parničnom postupku navodi se da je hrvatski službeni jezik, ali ne predviđaju se mjere za provedbu temeljne ustavne odredbe o jeziku niti se predviđaju sankcije za one koji te odredbe ne poštuju. Ni na jedinom javnom mediju Hrvatskoj radioteleviziji ne javnom mediju Hrvatskoj radioteleviziji ne poštuje se ustavna odredba o hrvatskom jeziku. Hrvatski jezik se ne rabi ni u službenim dokumentima Sabora, ni u službenim dokumentima Vlade. Na Hrvatskoj televiziji u vrijeme humanitarnih akcija radi call centar. Na HTV-u neprestano prizivaju celebrityje umjesto slavne i poznate. Vlada je u Večernjaku oglašavala da će osnovati nacionalnu kompaniju cro steel, umjesto hrvatskog čelika. Ministar Čobanković je otvarao cro fish, a u vrijeme ptičje gripe uveo je monitoring ptica i eutanaziju domaće peradi umjesto nadzora i lake smrti. Nema više ni događanja sve su eventi. U Agrokoru i drugim tvrtkama rade headhunteri, znate li što je to putovanje u zadnji čas? Vjerojatno ne jer ga nikad turističke agencije ne oglašavaju na hrvatskom. U nacionalnom dnevnom listu kočoperi se naslov preko 5 stupaca new look centra grada. Hrvatska šalje, ponovili su se 100 puta za saborskom govornicom non-paper, a ne neformalni dokument. Sanader je najavio za ovom govornicom da se otvara ured one stop shop, a ne ured sve na jednom mjestu koji naravno nikad nije proradio. Državna tvrtka Odašiljači i veze kreće s prodajom pay tv programa prava jezična zavrzlama. Ne kreće se već počinje s čim? Plaćenom ili pretplatničkom televizijom ili programom. Nakon break-a na stage-u objavit će rejting glasila je rečenica u jednim novinama. Narod, makar imao i svoj slobodni ustav, sve dotle dok ne upotrebljava vlastiti jezik stoji udaljenije od razvojnih mogućnosti nego i najdivljiji narod koji slobodno govori vlastitim jezikom. Kojekako se odnositi prema jeziku znači i misliti kojekako, netočno, približno, neistinito. Jezični kolumnijalizam koji prijeti Hrvatskoj danas je daleko suptilniji i neizmjerno efikasniji od onog ne tako davnog fizičkog i aktualnog ekonomskog potlaćivanja. ekonomskog potlaćivanja. Ako je jezik temeljna odrednica svakog naroda čuvajmo tu odrednicu. A čuvati je možemo ako na službenim javnim mjestima govorimo hrvatskim književnim jezikom. Ovaj zakon regulira uporabu hrvatskog jezika, ali se jasno ne upliće u standardizaciju jezika. To je posao stručnjaka koji su usput rečeno gotovo jednoglasno podržali inicijativu Hrvatskih laburista stranke rada. Zahvaljujem. U ime predlagatelja za riječ se javio zastupnik gospodin Vuljanić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Zašto smo ovu temu predložili? Prije svega nije prvi put da se našla ova tema u Hrvatskom saboru, ovo je drugi puta. U prošlom sazivu Sabora Vlada je odbila taj prijedlog sa gotovo identičnim obrazloženjem kao i ova Vlada. Valjda nešto stoji u tim obrazloženjima, ali ja bih htio reći da smo ovdje na ovom mjestu gdje se principijelno štiti hrvatski suverenitet, naši preci su ovdje govorili o hrvatskom jeziku, znate po prilici koji i na koji način su se izborili da hrvatski jezik postane službeni jezik u ovoj zemlji. Hrvatski jezik, kaže Vlada, postaje službeni jezik u EU. Istina bio sam u Strasbourgu prošli tjedan, postoje hrvatski prevodioci, oni lijepo rade svoj posao, sve se prevodi što kažete ili što čujete na hrvatski jezik, nema nikakvog problema. Bruxelles, Europa štiti raznolikost, štiti naš jezik. Pitanje je sad da li mi to sami hoćemo i znamo napraviti. U ovih 20 godina izgubili smo industrijski suverenitet krađom. Krađom i lopovlukom. Izgubili smo financijski suverenitet, opet krađom i lopovlukom – pokralo banke. Izgubili smo vojni suverenitet namjerno dogovorom s NATO-om sa dobrim razlozima i pametnim povodima. Gubimo dobar dio političkog suvereniteta naši ministri sad odlaze po mišljenje u Bruxelles prije nego što pošalju zakon u Dom. Namjerno sa dobrim namjerama. Ovaj dio suvereniteta koji se tiče jezika zapravo je suština svega onog što jesmo. Jesmo to što jesmo po jeziku. Ako tog jezika nema u obliku koji je prihvatljiv za sve građane i obavezan za sve službene uporabe onda nema ni nas kao naroda. To nam je zadnji onaj zid obrane suvereniteta koji nas definira kao naciju. Nije problem u tome kakvim se mi jezikom u svakodnevnom govoru služimo pa svatko od nas ima svoji dijalekt kojim se služi, svatko od nas ima i svoje nepismenosti kojima se svakodnevno služi. I to je eto tako svugdje i u svijetu pa i kod nas, u svakom jeziku. Problem je u službenoj uporabi jezika. Ono što se strašno događa u Hrvatskoj jest kao što je rekao gospodin Vukšić da ima firmi kao što je hotel Westin ovdje u Savskoj gdje službeni jezik nije hrvatski, gdje Hrvati moraju razgovarati stranim jezikom da bi ih gazde razumjeli. Ista je situacija i u Karlovačkoj pivovari recimo to znam iz prakse. Ima vjerojatno još jako puno takvih firmi u Hrvatskoj. To je možda slobodno tržište, to je možda globalizacija, ali to je proganjanje hrvatskog jezika iz njegove vlastite zemlje. Ovaj prijedlog pomno je rađen vjerovali ili ne, ali rađen je par mjeseci. U njemu su sudjelovali i Institut za hrvatski jezik i neki profesori sa Filozofskog fakulteta i novinari i jezikoslovci iz javnih medija i ljevičari i desničari i to izraziti desničari i izraziti ljevičari. I svi su složili da je nešto tako potrebno napraviti. Ako ovaj Dom i ova Vlada smatraju da to nije mi ćemo i dalje inzistirati na obrani hrvatskog suvereniteta, ali bit ćemo pomalo tužni, pomalo razočarani i nećemo se libiti u javnosti reći svoje mišljenje. Ono je po prilici ovakvo kako sam sad iznio. Hvala. **Batinić, U ime Kluba zastupnika SDP-a zastupnica gospođa Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala vam poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, posebno poštovani kolege predlagatelji. Ovaj prijedlog zakona, pogotovo njegova intencija, a i potreba da se u Hrvatskoj progovori o položaju i standardu hrvatskog jezika svakako u klubu SDP-a nailazi na odobravanje. Međutim dat ću obrazloženje zbog čega smatramo da takvu jednu težnju oblikovati u zakonski prijedlog i posebni zakonski prijedlog nije dobro. U tom smislu i klub SDP-a dijeli i mišljenje i mišljenje Vlade ali ja ću se ovdje govoreći u ime kluba SDP-a pozvati i na ja bih rekla jednu od najvećeg autoriteta ukoliko ne i najveći autoritet gospođu profesoricu Nives Opačić čuvenu jezikoslovku, a ja bih rekla i jedinog pravog istinskog borca za očuvanje hrvatskog jezika. Naime, hrvatski jezik u samoj Hrvatskoj postao je gotovo kamen spoticanja. Prvo da se samo malo podsjetimo jednom jedinom rečenicom, bio je namijenjen u ujedinjenju sjevera i juga, a to je omogućilo lakše sporazumijevanje a to je bila glavna Gajeva ideja. Paradoksalno je upravo to da u tom smislu se slažemo s obrazloženjem samog predlagatelja da nacionalni identitet zaista ovisi o jeziku. I kroz povijest branili smo se ne samo i to ne manje mačem a više jezikom. Dakle ta je borba bila i mačem i perom. Međutim od tog jednog nacionalnog identiteta jezika taj simbol sve je više u problemu, a doživljava kažem nekakav određeni paradoks. S jedne strane dijalekti izumiru, a s druge strane standardni jezik nikako da postane onaj općeprihvaćeni u svakodnevnom govoru. Tko ugrožava hrvatski jezik? Kroz povijest su to bile velike sile koje su nas okupirale koje su nastojale prije svega da nas odnarode i da zaboravimo hrvatski jezik, od Austrije, Mađarske, Italije, Kraljevine SHS, Kraljevine Jugoslavije, a da spomenem i kvinslišku tvorbu NDH koja je radila na takvom purizmu jezičnoj čistoći koja je bila počesto i s pravom izvrgavana ruglu. I u ovom zadnjem ratu kada smo se oslobodili od agresije i kada smo vjerovali evo da su stvoreni pravi uvjeti za njegovanje, za procvat hrvatskog jezika dogodilo se upravo ono što i sam predlagatelj u obrazloženju svog prijedloga zakona i navodi. Događa se u biti agresija na hrvatski jezik. Međutim ta agresija ne ide tenkovima, ne ide puškama, bombama, ona je suptilna da ne može biti suptilnija i zbog toga je opasna i opasnija da ne može biti. Zaista tuđice svake vrste prodiru u javni politički život, u znanstveni, u gospodarski, kulturni, pa i misijski prostor i tako one vjekovne težnje za očuvanjem hrvatskog jezika dovode se u pitanje. Kako zaštiti hrvatski standardni jezik prije svega u javnoj komunikaciji? Koje su to norme hrvatskog standardnog jezika? Njih zaista treba naučiti i to je ono što svaki građanin treba znati. Uporaba žargona, tuđica, posuđenica, dijalekata dakle sve to ugrožava standardni hrvatski jezik. I ta opasnost od gubitka hrvatskog standardnog jezika svakako je takve razine da mora zabrinuti svih nas. Naime, sve što se ne njeguje osuđeno je na propast i izmire, a daleko je od toga da mi njegujemo hrvatski jezik. Jeli ustvari sramotno i gotovo nezamislivo i prestrašno da studij novinarstva uopće nema hrvatski jezik kao glavni alat za služenjem u svom pisanom i usmenom obliku. Koji položaj imaju nastavnici hrvatskog jezika u osnovnoj i srednjoj školi? Pogriješiti na hrvatskom jeziku u govoru ne samo uporabom tuđica, to je još čak manji problem, nego uopće poznavajući pravopis, gramatiku, sintaksu to gotovo da ne izaziva nikakvu društvenu osudu. A što ostavljamo mladima, vidimo upravo iz njihovog ponašanja. Međutim, ozakoniti i pokušati na ovakav način tu stvar urediti kada bi tomu bilo tako, onda bi to bila vrlo jednostavna stvar. Oni koji su posebno ponosni na svoj jezik, zapravo ja bih rekla da je to svaki narod, ali u tome kao jedna velesila Francuska je to pokušala također učiniti zakonom. To je pokušala učiniti i Češka i Slovačka je pokušala učiniti i Češka i Slovačka i vrlo brzo su od toga odustale. Uvodno sam bila spomenula profesoricu Nives Opačić koja je upravo govorila i o ovom problemu i rekla je da je često mnogi učeni ljudi pozivaju upravo na ovakvu potrebu u toj želji da se zaštiti hrvatski jezik pogotovo u javnoj uporabi, kaže ona da su mnogi to ovo što predlagatelj predlaže njoj predlagali. A ona koja je ovako uvijek kada je čovjek pomalo i nemoćan u svemu tome da obrani ono što tako silno voli, ona je često i duhovita u tim svojim odgovorima iako je vrlo uporna pa je evo odgovorila citiram "Zakon o jeziku bio bi potpuni promašaj jer poznato je kako mi volimo tražiti rupe u zakonu". Zapravo koje je rješenje svega ovoga? Hrvatski dakle jezik ne treba posebno još ozakonjivati uz postojeće zakone koje ste i sami vi gospodo gospodo predlagatelji predložili, pozivaju se i na Ustav, njega treba njegovati, razvijati, ukratko treba ga voljeti jer tko će ga voljeti više nego mi. Hvala lijepo. Završili smo sa raspravom u ime klubova. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Javio se zastupnik gospodin Peđa Grbin. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine predsjedavajući. Osjetio sam potrebu javiti se po ovoj točki dnevnog reda iz razloga što dolazim iz Istre, iz dijela RH u kojem je možda i najduže bila zabranjivana uporaba hrvatskoga jezika. Naime, za vrijeme kao što mi kažemo u Istri Italije onaj koji je govorio hrvatskim jezikom često je riskirao da bude batinan ili da dobije terapiju ricinusovim uljem. Međutim, to nas u Istri nije spriječilo da ostanemo Hrvati, da njegujemo svoj jezik i da se njime ponosimo. Zašto ovo govorim? Zato što smatram Zato što smatram da postoje pitanja koja se ne mogu urediti zakonom. Kada pokušamo pitanje kao što je pitanje jezika urediti zakonom na način koji vi način koji vi predlažete dolazimo u rizik upravo ovoga što je kolegica Antičević govorila da svi pokušamo naći načine kako ćemo tu uporabu izbjeći, kako ćemo to zanemariti, kako ćemo naći rupe u tom zakonu. Latinski jezik primjerice za vrijeme srednjeg vijeka bio je, upotrijebit ću tuđicu lingua franca u Europi. Ali zašto? Zato što mu se dopustilo da se slobodno razvija, zato što mu se dopustilo da u njega uđu riječi, fraze iz narodnih jezika. Međutim, onog časa kada su ga tadašnji znanstveni naučni krugovi odlučili okoštati, odlučili vratiti na ono što je on bio prije tisuću godina on je tu svoju tu svoju karakteristiku, tu svoju kvalitetu izgubio. Onog časa kada mi pokušamo zakonom regulirati jezik, a jezik je živa materija, mi ćemo taj jezik uništiti. Upravo stoga, bez obzira što podržavam vaše intencije i zbog toga što smatram da je vaša intencija dobra mislim da ovaj zakon u ovom obliku u kakvom ste ga predložili ne bi trebalo podržati. A bit ću slobodan ukazati na nekoliko odredbi vašeg zakona koje smatram ne samo neprovedivima u praksi nego i vrlo lošim. Primjerice, člankom 13. predvidjeli ste da se konferencije za medije u Republici Hrvatskoj mogu odvijati samo na hrvatskom jeziku, znači i pripadnici nacionalnih manjina kada rade svoje konferencije na svojem matičnom jeziku na kojeg u Republici Hrvatskoj imaju pravo morali bi konferenciju za medije održati na hrvatskom jeziku. Oprostite, ali mislim da je to protuustavno. Člankom 33. predvidjeli ste da sve pravne osobe iz članka 21. vašeg zakona moraju u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona svoje nazive uskladiti s odredbama toga zakona, što znači sve pravne osobe u Republici Hrvatskoj koje su postupajući primjerice po Zakonu o trgovačkim društvima koristile latinske riječi, koristile grčke riječi u svojem nazivu moraju te nazive promijeniti, ali moraju promijeniti i robne marke koje se baziraju na tom zakonu. Zamislite u kakve troškove bi vi njih doveli. I konačno, člankom 21. zakona predvidjeli ste da se sve osobe registrirane u Republici Hrvatskoj u svojem nazivu moraju koristiti hrvatskim riječima, a vi u svojem nazivu imate riječ laburisti. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Na vaše izlaganje imamo dvije replike. Prvi za repliku se javio zastupnik gospodin Vuljanić. Izvolite. Kolega Grbin, u upotrijebi manjinskih jezika govori se u nekom članku prije ovog kojeg ste spomenuli. Naravno tamo gdje se koristi manjinski jezik on se tretira kao hrvatski jezik jer to jest materinji jezik ljudi koji koji … govore tako da to nije argument. To da jezik umire ako ne prima strane utjecaje je istina i hrvatski jezik prima strane utjecaje, primao ih je čitavo vrijeme, prima ih i danas, primat će ih nadam se i sutra. Samo je problem u tome koliko i na koji način se ti utjecaji asimiliraju. Ako nešto jest u Zagrebu i zove se zagrebački festival, festival nije hrvatska riječ naravno, onda je to sasvim u redu izraz. Ali ako se nešto zove Zagreb fest onda nije u redu, jer to definitivno nije u duhu hrvatskog jezika niti sintaktički niti leksički, nikako. To je tipični engleski izraz, dvije imenice od kojih je jedna pridjev. U zakonu kažete ima felera koji bi mogli nekom naškodit. Pa mi nismo ni tražili nit nam to pada na pamet da zakon ide u hitni postupak, da se u petak izglasa. Mi bi samo rado da se o tom razgovara, da prihvatimo načela i da se pobrinemo da hrvatski jezik i dalje preživi u ovoj zemlji, da ne postane nekakav globish hrvatski, nekakav PG english, PG croatian, whatever, da ostane jezik kojim su se služili naši preci, naravno unaprijeđen onako kako ga vrijeme unapređuje. Između ostalog, ovaj zakon je najbliži slovenskom zakonu. Jedan sam od autora toga, slovenski zakon je u većini stavaka identičan tome i Slovenci postupaju po njemu. Oni su valjda čudan narod. **Batinić, Zastupnik Peđa Grbin, izvolite. I sam se često ljutim kada u novinama nepotrebno pročitam neku tuđicu za nekakvu riječ ili nešto za što mi imamo izraz u hrvatskom jeziku. Međutim ponavljam to su stvari koje ne možemo urediti zakonom jer onog časa kada se takve stvari počinju uređivati zakonom pogriješit ćemo. Pogriješit ćemo zato što ćemo to odjednom zatvoriti. I sami ste rekli Zagrebački festival je dobra riječ jer je ušla u hrvatski jezik, ali upravo u tome je bogatstvo jednog jezika, upravo u tome je jedna životnost. A to je da mi primamo nešto novo i to s vremenom postaje naše. A namjerno sam započeo svoje izlaganje sa pričom o Istri pod talijanskom okupacijom. Upravo zato što sam htio pokazati da jezik i narod mogu opstati ne samo kada nemaju zakon o uporabi toga jezika nego kad nemaju svoju državu i kad imaju nekog tko sustavno pokušava zatrti uporabu toga jezika. Hvala vam. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika zastupnik gospodin Vukšić. Izvolite. evo prije je kolegica spomenula da će se odmah tražiti rupe u zakonu, poslužila se jednim citatom. I ovdje se sad traže rupe u zakonu, zapravo govori se sve samo ne o suštini ovog zakona koji smo predložili. I osnov zbog čega sam se javio ne regulira se ovim zakonom jezik nego se regulira uporaba jezika. To su dvije različite suštinske, to je suštinska razlika. I nešto ovdje osjećam u zraku kao govorimo protiv zakona, što ćemo donijeti zakon kad ćemo ga gaziti? Pa nemojmo donositi zakon. Zahvaljujem. Završili smo sa raspravom. Da li predlagatelj želi? Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se stvore uvjeti. Završavamo sa današnjom sjednicom. Nastavljamo sutra u 9,30 sa točkom prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju, prvo čitanje, P.Z. br. 58. Hvala i doviđenja.